Hrvatske demokratske zajednice ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007.-2013.), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 704 Predlagatelj Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost, kulturu, europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Ivana Mrkonjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Memorandum o razumijevanju između EU i RH o sudjelovanju RH u Programu mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja potpisan je 7. prosinca 2010. godine u Brugeu. Budući da se radi o međunarodnom ugovoru koji predstavlja višegodišnju financijsku obvezu, predlaže se donošenje Zakona o potvrđivanju ovog memoranduma. RH u okviru pregovora o poglavlju 26 – Obrazovanje, kultura preuzela obvezu punopravnog uključivanja u oba navedena programa. Kao dio pripremnog procesa 2007. osnovana je Agencija za mobilnost i programe EU. Od 2008. do 2010. godine kroz IPA projekt Pripremne mjere sredstava EU i državnog proračuna financirano je uspostavljanje agencije, stručno usavršavanje i osposobljavanje kadra. Provedena je informativna kampanja te financirani prvi pilot projekti. Kroz IPA fond uloženo je u pripremnom razdoblju oko 3 milijuna U kolovozu 2010. godine agencija i nadležno ministarstvo prošla su reviziju Europske komisije koja je potvrdila akreditaciju za provođenje programa. Program za cjeloživotno učenje obuhvaća 4 potprograma, Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus Grundtvig, te Transverzalni program koji pokriva cijelu horizontalu obrazovanja. Program javnom i privatnom sektoru omogućuje sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti i partnerstvima. Pri tome se unapređuju znanja i vještine sudionika stvarajući radnu snagu konkurentnu na europskom tržištu rada. Sudjelovanjem u Programu mladi na djelu omogućit će se provedba projekta poput razmjene mladih, volonterske službe, edukacije i umrežavanja u području rada i s mladima Europe te time otvoriti mladima mogućnosti za mobilnost i neformalno učenje. Sredstva za financijske obveze koje je RH preuzela memorandumom planiraju se i podmiruju u okviru proračunskih sredstava na pozicijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te ispred pristupnog Fonda IPA. Budući da se radi o centraliziranim programima za njihovu provedbu i direktno financiranje zadužena je agencija. Nacionalni doprinos za punopravno pristupanje Programa mladi na djelu za 2011. godinu iznosi 1,8 milijuna eura od čega će se 0,47 milijuna eura podmiriti kroz prvu komponentu IPA-e. Nacionalni doprinos za program za Cjeloživotno učenje iznosi 6 milijuna eura, od čega milijun eura iz IPA-e. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicom. Eto želim reći u ime Kluba zastupnika HDZ-a da pozdravljamo potvrđivanje ovog memoranduma, dakle Zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja. Kao što je poznato naime još je 2004. godine RH potpisala potpisala da sudjeluje u programu zajednica na temelju okvirnog sporazuma između RH i EZ. Tako da potvrđivanje memoranduma o razumijevanju u Hrvatskom saboru omogućava sudjelovanje institucija iz RH u punom opsegu aktivnosti predmetnih programa i u ravnopravnom statusu institucijama zemljama članica EU. Kao što znamo Hrvatsku čeka 28 mjesto i tada će među pola milijarde i nešto više Europljana moći punopravno koristiti ove programe, ali to već činimo od ovog memoranduma možemo učiniti. Osobito je važno istaknuti kako punopravnim pristupanjem RH Programu mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja od 2007.-2013. u razdoblju od 2011.-2013. godine HRvatski obrazovni sustav postaje dio europskog prostora cjeloživotnog učenja, što držimo iznimno važnim. Isto tako držimo važnim istaknuti kako je u ovom memorandumu o razumijevanju uređeno su načela, kriteriji, rokovi i uvjeti za uključivanje RH u Program mladi na djelu i Akcijskog programa u području cjeloživotnog učenja za dodjelu financijskih potpora usmjerenih na međunarodnu mobilnost u obrazovanju i na međunarodnu mobilnost mladih te plaćanja nacionalnih doprinosa. Ovdje se radi o dva članka ovog zakona kojima se prihvaća i potvrđuje memorandum o razumijevanju koji je kao što smo čuli potpisan 7. prosinca 2010. sa predstavnikom EU. Potpisao je ministar znanosti, obrazovanja i športa doktor RAdovan Fuchs. Treba reći ono što je možda važnije da ovaj memorandum ima tri dodatka, jer tu se reguliraju ti odnosi. I to dodatak jedan, uvjeti i odredbe za sudjelovanje Hrvatske u Programi mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja 2007.-2013. Možda ono što je važno, dodatak dva koji regulira financijski doprinos Hrvatske za Program mladi na djelu i Akcijski program u području cjeloživotnog učenja. Tu je jasno pokazano kakvi su omjeri financiranja, veći dio tih sredstva koji se plaća u Fondu za mlade na djelu i cjeloživotno učenje za korištenje tih programa izdvojit će se iz državnog proračuna, a jedan dio će se financirati iz pretpristupnih fondova

platit se 0,47 milijuna eura. Za 2012. godinu ukupni iznos iznosi 2 milijuna eura, od toga 0,45 milijuna iz pretpristupnih fondova. Za 2013. 2,2, milijuna eura, dok će iz pretpristupnih fondova proračuna EU 0,47 milijuna. iz Programa cjeloživotnog učenje gdje su cifre malo veće. Za godinu 2011. 6 milijuna eura, od toga 1 milijun iz pretpristupnih fondova dakle proračuna Europske unije, za godinu 2012. 8, od toga 1,25 iz pretpristupnih fondova i godinu 2013. 10, od toga 1,3 milijuna eura iz proračuna dodatak 3. ovome memorandumu je financijska kontrola, povrat sredstava i druge mjere protiv prevare. Prema tome vrlo koncizno, sadržajno razrađen memorandum koji Republika Hrvatska koristi. Ono što je važno reći, da se Republika Hrvatska iznimno pripremila za ovaj program, da se ovi programi već u Hrvatskoj provode zahvaljujući i Agenciji za mobilnost i programe Europske unije i njenom djelovanju pa ovdje ukratko i zbog naše javnosti želim reći što je program za cjeloživotno učenje. Mi znamo da danas je obrazovanje ona snaga svakog društva koja vuče dalje i ti programi koji već žive u Republici Hrvatskoj naprosto su programi cjeloživotnog učenja jest program Europske komisije komisije usmjeren na sve stupnjeve obrazovanja i stručnog usavršavanja. To treba znati. Dakle, dok god živimo do tada i učimo i stalno možemo se razvijat i Europska unija ima jasno postavljene takve programe u kojima sudjeluje, ponavljam, Republika Hrvatska a i prihvaćanjem ovog memoranduma onda smo gotovo možemo smatrat punopravni u tom pogledu. Struktura programa cjeloživotnog učenja sastoji se od više nekih recimo tako potprograma, tako program …/Govornik se ne razumije./… odnosi se na predškolsko i školsko obrazovanje, Leonardo da Vinci na strukovno obrazovanje i osposobljavanje, grand …/Govornik se ne razumije./… obrazovanje odraslih te transverzalni programi koji se odnose na suradnju i inovaciju cjeloživotnom učenju, učenje jezika, razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije, širenje rezultata programa za cjeloživotno učenje. Na neki način to je onaj europski referentni okvir temeljem kompetencija koje se stalno razvijaju i usavršavaju i dobro je da je Hrvatska u tome već sada prije punopravnog članstva u tim programima. I tu je još jedan program, Jean Monet program potpore ustanovama i aktivnostima na području europskih integracija. Isto tako politika mladih je posebno važna, osobito za dob od 13 do 30 godina kako to vrednuje i Europska unija, dakle u programima mladih teži poticanju osjećaja aktivnog europskog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladima, Europljanima te uključivanju mladih u stvaranje buduće Europske unije. Svi dobro znamo da Europa poštuje različitosti, sve vrst identiteta, kulturnog, nacionalnog i u tom pogledu upravo ovi programi su zbližavanje, upoznavanje, razrađivanje, življenje i biti ono što jesi, a možeš to potvrdit u jednom puno širem kontekstu jedne civilizacije u kojoj živimo. ciljevi Programa Mladi na djelu su promicanje aktivnog građanstva mladih, razvijanje solidarnosti, promicanje tolerancije među mladima, poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja, razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima i organizacijama mladih, promicanje europske suradnje u području mladih. Isto tako dakle, prioritet tih programa je europsko građanstvo, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, u životu zajednice, kulturna različitost, uključivanje mladih s manje mogućnosti zbog socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih, geografskih i inih razloga. Uz ova četiri stalna prioriteta postoje godišnji prioritet programa Mladi na djelu koji utvrđuju Europska komisija, a koji se objavljuju na internetskim stranicama naše agencije. I svi oni koji već sada razmišljaju ili imaju već kontakte preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije mogu realizirat svoje ideje, svoja htijenja u ovim programima. Mladi na djelu omogućava provedbu različitih aktivnosti namijenjenih mladima i osobama koje rade s mladima kroz pet akcija. Želim ih posebno istaknuti, a to je: Akcija 1. Mladi za Europu, razmjena mladih, inicijativa mladih i demokratski projekti mladih. Akcija 2. Europska volonterska služba, pa i u Hrvatskoj volontarizam je dobro utemeljen, ali nekako baš ga slabo primjenjujemo, trebalo bi ga daleko više činiti tajna solidarnost, dakle Europska volonterska služba, volonterska aktivnost u inozemstvu za dobrobit lokalne zajednice. Dakle, možemo ugrađivat iskustva vrlo širokog prostora i u svoje zajednice, ali neki to vrlo često krivo tvrde da regionalizam može razvijati zemlju. To mogu nacionalne države samostalne sa svojim identitetom gdje regionalne suradnje, prekogranične suradnje mogu pomoći, jedan mali segment. Neki imaju krivu sliku tih odnosa jer Europa je takva kakva jest i u tom pogledu moramo učiti. Akcija 3. Mladi u svijetu, razmjene mladih te aktivnosti osposobljavanja i umrežavanja sa susjednim partnerskim zemljama Europske unije, ostalim zemljama svijeta. Zatim Akcija 4. Sustavi podrške mladima, različite mjere podrške organizacijama i osobama aktivnim u radu s mladima i Akcija 5. Europska suradnja u sektoru mladih, potpora suradnje u razvoju politike za mlade na europskoj razini. Eto ne želim dužiti već želim poduprijeti još jednom u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja. I želim još jednom podvući da hrvatski obrazovni sustav postaje dio europskog …/Govornik se ne razumije./… cjeloživotno učenje ovo ratifikacijom i time na neki način i prije samog pristupanja Europskoj uniji i punopravnom članstvu u ovom dijelu smo punopravni. Zahvaljujem. Hvala. Klub HSS-a gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. **Klemenić, Boris (HSS)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Punopravnim pristupanjem Republike Hrvatske Programu Mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja u razdoblju od 2011. do 2013. godine odnosno aktivnim sudjelovanjem institucija iz Republike Hrvatske u zajedničkim projektima mobilnosti u području obrazovanja i aktivnostima civilnog društva s partnerskim institucijama iz zemalja članica Europske unije, hrvatski obrazovani sustav postaje dio europskog prostora cjeloživotnog učenja. Predloženim zakonom potvrđuje se Memorandum o razumijevanju kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i mi u klubu HSS-a podržat ćemo njegovo donošenje. Memorandumom o razumijevanju uređuju se načela, kriteriji, rokovi i uvjeti za uključivanje Republike Hrvatske u Program Mladi na djelu i Akcijski program u području cjeloživotnog učenja za dodjelu financijskih potpora usmjerenih na međunarodnu mobilnost u obrazovanju i na međunarodnu mobilnost mladih te plaćanje nacionalnih doprinosa. Za provedbu programa za cjeloživotno učenje u 2011. godini u državnom proračunu planirana su sredstva u iznosu 41 milijun a prema Memorandumu o razumijevanju nacionalni doprinos za program za cjeloživotno učenje za 2011. godinu iznosi 6 milijuna eura, za 2012. godinu 8 milijuna eura, te za 2013. 10 milijuna eura. Iznos članarine za 2011. godinu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 20.1.2011. iznosi 44 milijuna i 340 tisuća kuna za što nisu dostatna sredstva osigurana u državnom proračunu za 2011. godinu, te će se stoga potrebna dodatna sredstva za plaćanje nacionalnog doprinosa za Program za cjeloživotno učenje u iznosu od 2 milijuna 527 tisuća i 516 kuna kao što smo vidjeli u prijedlogu ovog zakona osigurati internom preraspodjelom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. U izradi prijedloga proračuna za 2012. godinu i projekcije proračuna za 2013. godinu osigurat će se isto tako nedostatna sredstva za plaćanje nacionalnog doprinosa. Za provedbu Programa mladi na djelu u 2011. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 12 milijuna 942 tisuće kuna. Donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja od godine 2007. do 2013. jedna je od mjera Programa gospodarskog oporavka. Memorandumom se između ostalog utvrđuje i to da će države članice Europske unije i Republika Hrvatska u okviru postojećih odredbi nastojati maksimalno olakšati slobodno kretanje i boravak studenata, nastavnika, polaznika i voditelja obuka kao i drugih sudionika zbog sudjelovanja u aktivnostima na koje se isti i odnosi. Jedna od glavnih odlika ovog Programa mladi na djelu jest to da je dostupan svima budući da je jedan od njegovih prioriteta uključivanje mladih koji iz društvenih, ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih ili bilo kojih drugih razloga imaju manje mogućnosti od svojih vršnjaka. Ciljevi ovog programa su promicanje aktivnog građanstva mladih, a posebno njihovog europskog građanstva, razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, njegovanje društvene kohezije u Europskoj uniji, poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja, razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima mladih i mogućnostima organizacijama civilnog društva na polju mladih te promicanje europske suradnje u području mladih. Mlade osobe kroz ovaj program imaju mogućnost upoznati mlade iz čitave Europe, razmijeniti iskustva i njima obogatiti kako svoju lokalnu zajednicu, tako i zajednicu u nekih od drugih zemalja. Udruge i lokalno i regionalno javno tijelo sudjelovanjem u programu mogu razmijeniti iskustvo u radu sa mladima, te steći nova znanja i vještine potrebne za rad s mladima, te razmijeniti iskustva sa kolegama iz cijele Europe. Ujedno isto tako mogu primati i slati međunarodne volontere, te surađivati na projektima i pronaći međunarodne partnere. Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije 2006. godine, a nastavlja se na prijašnju generaciju obrazovnih programa Socrates i Leonardo da Vinci vezano na godine od 1985. do 2006. godine. Cilj programa je za cjeloživotno učenje je stvoriti napredno društvo znanja, održivi ekonomski razvoj, veći broj kvalitetnih poslova te jaču društvenu koheziju u Europskoj uniji. Program potiče suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, a istovremeno i priprema sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada. Program je namijenjen svim osobama uključenim u proces obrazovanja na svim razinama od predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja, tj. predviđen je za učenike, studente, odgajatelje, nastavnike, profesore, administrativno osoblje u vrtićima, školama, sveučilištima i drugim visoko školskim institucijama kao i osobama već prisutnim na tržištu rada koji su zaposleni u različitim poduzećima, javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a bave se nekom vrstom formalnog ili neformalnog obrazovanja. U programu se može sudjelovati i predlaganjem projekata koji su rezultat suradnje obrazovnih institucija, poduzeća i udruga iz Republike Hrvatske s onima u inozemstvu. Institucije iz Republike Hrvatske se prijavljuju svojim projektnim prijedlozima na raspisani natječaj, a pojedinci preko svoje institucije osim u slučaju prijave studenata viših godina studija nastavnog usmjerenja za aktivnosti stažiranja u inozemstvu.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 lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice sa suradnicom, kolegice Klub HNS, HSU uvijek je podržavao ovakve i slične programe suradnje sa Europskom unijom u raznim područjima, pa ćemo podržati i ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma. Da smo ovu raspravu vodili prošli tjedan vjerojatno ne bismo osim nekoliko pitanja imali većih prigovora. Međutim, ostali smo uistinu iznenađeni jutrašnjom izjavom ministra Fuchsa na Hrvatskom radiju kada je rekao, citiram: "Ovi programi omogućit će što bolje uključivanje mladih u europsko tržište rada." Kolegice i kolege, ja sam bio duboko uvjeren da ovakvi programi imaju sasvim drugi cilj, da imaju za cilj naše ljude, naše mlade ljude posebno stručno usavršiti, omogućiti da upoznaju najnovije tehnologije i omogućiti im što, da na hrvatskom tržištu rada sa svojim proizvodima i sa svojim uslugama budu konkurentni u Europi i svijetu. Ako mi 100000 mladih ljudi koji se u ovom trenutku nalaze na Zavodu za zapošljavanje pripremamo za europsko tržište rada da sutra odu raditi u Francusku, Dansku, Njemačku onda se ja s time ne slažem, niti klub HNS, HSU. Ja Ja bih još postavio nekoliko pitanja. Gledajte, idemo kronološkim redom. Hrvatska je sa Europskom unijom potpisala Okvirni sporazum o suradnji na ovakvim i sličnim projektima još davne 2004. godine. Zatim je Vlada Republike Hrvatske u veljači 2007., dakle prije pune 4 godine utvrdila programe Zajednice za koje će tijela državne uprave tijekom 2007. i 2008. godine pokrenuti postupak pristupanja. Kolegice i kolege, sada se nalazimo u 2011. godini, dakle trebalo je pune 3, odnosno 4 godine da se izrade programi pristupanja ovim projektima Europske unije. Mogu protumačiti na dva načina, prvo da je Vlada uistinu vrlo ozbiljno, vrlo temeljito i vrlo detaljno razmotrila sve elemente ovih programa u koje ćemo se uključiti i kako ćemo ih optimalno iskoristiti. S druge strane se to može tumačiti u vrlo negativnom kontekstu. Zato bi molili državnu tajnicu da nam u svom obraćanju, pretpostavljam na kraju ove rasprave, objasni nekoliko vrlo važnih detalja, posebno obzirom na jutrošnju izjavu ministra znanosti, obrazovanja i športa. Naime nas u klubu HNS, HSU zanima vezano uz jedan dio ovog prijedloga zakona, koji ću vam sad pročitati, uvjeti i odredbe za predaju, ocjenu i odabir zahtjeva institucija, organizacija i pojedinaca iz Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje, isti su kao i oni koji se primjenjuju na institucije, organizacije i pojedince u Europskoj uniji. Naime tu treba pojasniti nam sam mehanizam odabira onih koji će moći otići, dobiti sredstva i naučiti određene tehnologije, određene vještine kako bi pomogli hrvatskim gospodarskim i drugim subjektima da uistinu budu konkurentni sutra na europskom i svjetskom tržištu. Nas zanima nadalje koji su to profili koji će posebno hrvatska Vlada poticati da se usavršavaju. Nas zanimaju posebno koje su to gospodarske grane koje vidite kao prioritetne i prema kojima ćete se posebno obazrivo odnositi i posebno nastojati da djelatnici unutar tih gospodarskih grana budu imali prioritet kod usavršavanja. Da li je to hrvatska farmaceutska industrija? Da li je to brodogradnja? Da li je to cestogradnja, niskogradnja? Da li je to prehrambena industrija? Da li je to Đuro Đaković? Da li je to Končar? Koji su to gospodarski subjekti? Da li je hrvatsko Ministarstvo gospodarstva zajedno s vama osmislilo dakle taj projekt u ove 4 godine? I bilo bi dobro da mi, zastupnici u Hrvatskom saboru, i hrvatski građani uistinu znaju kako će se optimalno utrošiti sredstva koja su predviđena za realizaciju tih projekata? A ne radi se o malim sredstvima. Ukupno će se ove godine, samo da nađem tablicu, ove godine će se ukupno izdvojiti iz hrvatskog proračuna 7,8 milijuna eura, dogodine 10 milijuna eura, a 2013. godine 12,2 milijuna eura. Dakle to su značajna sredstva, i bilo bi vrlo značajno i minimum pristojnosti da znamo u kojim će se pravcima i s kojim prioritetima ta sredstva trošiti. Nadalje, želio bih još jednom upozoriti na ono što sam prošli tjedan već rekao. Kada usporedimo pojedine ovakve sporazume koje potpisujemo s Europskom unijom, onda se ponekad iznenadimo, kada smo prošli tjedan imali pomoć u obnovi hrvatske kulturne baštine, onda smo vidjeli da će Europska unija isplaćivati sredstva za obnovu Radničkog doma u Vukovaru, na način da će se samo izvođenje radova limitirati na dvije godine, da će se punih godinu dana nakon toga dozvoliti Europskoj još sa zadrškom isplati sredstva za obnovu Radničkog doma, a po potrebi stoji uz opravdane razloge se taj rok za isplatu pomoći Europske unije može i produžiti. U ovom slučaju vidimo da su puno stroža pravila. Kada mi uplaćujemo nacionalni doprinos Europskoj uniji, onda pogledajte jasno malo pažljivije ovaj sporazum, pa ćete vidjeti da nakon ispostave računa moramo platiti unutar 30 dana, a nakon toga teku ove zatezne kamate. Prema tome vrlo strogo kada mi uplaćujemo, a puno fleksibilnije kada Europska unija nama pomaže u realizaciji određenih projekata. Dakle samo jasno ovo ističem zato jer bi bilo dobro da se pojedina ministarstva dogovore da nastoje, otprilike pod istim uvjetima, obvezati i Republiku Hrvatsku u odnosu na europske projekte, ali i Europsku uniju u odnosu na naše projekte i naše interese, interese naših građana i institucija. Evo to bi bilo ono što bi zaista molili državnu tajnicu da nam obrazloži, pojedinosti vezane uz samu, posebno kad se radi o cjeloživotnom učenju, u prijenosu tehnologija, od savladavanja određenih vještina, to je značajno da vidimo što ste i kojim područjima gospodarskih aktivnosti dali prioritete. Hvala lijepo.

Ispravljam taj navod, računajući na izjavu koju sam ja razumjela sasvim drugačije, a to je da se mladi pripremaju za europsko tržište, prejudicirajući da će Republika Hrvatska biti dio tog europskog tržišta, isto kao što svi ovi obrazovni programi, obrazovni sustav postaje dio europskog sustava obrazovanja mladih, a potkrjepljujem to sa slabom kvotom mobilnosti, pa evo imamo već jedan program u kojemu smo mi već kao da smo Europa, a to je Erazmus, gdje imamo, nemamo baš tako veliki postotak mladih u dijelu mobilnosti. Mislim da ministar Fuchs mislio da je Hrvatska već Europa. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena gospođo državna tajnice, kolegice i kolege, Ne bih htio, kao što je gospodin Marić rekao da je petak dan za dizanje ruku, ali evo i danas kada raspravljamo o nečemu što je vrlo značajno za, što je vrlo značajan segment našega društva, a to su mladi i cjeloživotno obrazovanje i učenje mladih, zaista premalo nas je da bih ja eto se usudio i ovakvu ocjenu izreći. Kada su bile u pitanju naše banke, izvršena je dokapitalizacija, uložena su znatna sredstva i onda su banke prodane prodane za manje od iznosa dokapitalizacije. To su učinili hrvatski građani, hrvatski porezni obveznici. Evo danas je pred nama prijedlog Zakona o potvrđivanju memoranduma za razumijevanje između Europske unije i Hrvatske, o sudjelovanju Hrvatske u programu, u dva programa. Jedan je mladi na djelu i drugi je Program cjeloživotnog učenja od 2007. do 2013. Država Hrvatska će prema podacima iz ovoga zakonskog prijedloga u tu svrhu izdvojiti ni manje ni više nego 30 milijuna eura za ta 2 programa. Dakle, za Program mladi na djelu 6 milijuna eura u 3 godine, 2011., 2012., 2013., a za Program cjeloživotnog učenja 24 milijuna eura. I onda tih 100 tisuća mladih ima veću šansu negoli sada otići i naći posao u zemljama EU. S obzirom da posla, kako prema najnovijim podacima od jučer, gotovo da se ne može ni dobiti. tome da Program mladi na djelu se odnosi na stvaranje i učenje o toleranciji i solidarnosti, zatim o aktivnom sudjelovanju mladih u društvenim događanjima, zatim o volonterstvu, a ne o volonterizmu onda se valjda to odnosi na onaj recimo jedan primjer kada jedna pravnica koja ne može dobiti posao jasno u svojoj struci, ima ih na svim zavodima za zapošljavanje u Hrvatskoj, znam i oca koji ima sina i kćer koji su završili pravo u Osijeku – nijedno ne može dobiti nigdje posao nikakav. Dakle, kada ona radi kao čistačica u bolnici. Pa valjda onda mora biti tolerantna i prema njoj moraju biti tolerantni pa se uči toleranciji na taj način. Europsko tržište rada, dakle Hrvatska se sprema za eksport ili izvoz tako mladih koji su evo i dosada kažu neke brojke da 10 tisuća mladih godišnje odlazi trbuhom za kruhom u druge zemlje. Hoće li i ta brojka biti ovim cjeloživotnim učenjem još i povećana jer evo stvorili smo uvjete u integraciju za u za u Europsko tržište rada, fluktuaciju radne snage kako bi evo Hrvatska zapravo onu brojku crnu od 7% visokoobrazovanih možda još više i smanjila. Dakle, 7% visokoobrazovanih u društvu u našem hrvatskom društvu. Točno je da ovdje nigdje nije rečeno da nema vizije ni strategije. U koja zvanja, koji profili, koje gospodarske grane su Hrvatskoj prioritetne kako bi se u tim programima postojali prioriteti koji bi se, dakle ovoga financiranja u iznosu, da kažem od 24 milijuna eura u svezi cjeloživotnog učenja, ulagalo više. Ono što je za Hrvatsku značajnije. Možda ono za područja u kojima ti mladi mogu upravo naći posao u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina kada su bili parlamentarni izbori bila je, jedna od stranaka koja se pojavila na izborima bila je i stranka mladih. Imala je svoj program i cjeloživotnog učenja. Jasno da je on baziran bio temeljem međunarodnog ugovora temeljem međunarodnog ugovora između Hrvatske i EU koji je još potpisan u Bruxellesu 22. studenog 2004. godine, a stranka se pojavila na izborima 2007. Uz ovaj problem zapošljavanja mladih koji najviše tišti njih, koji je najveći problem RH, koji izaziva revolt kod mladih ljudi u RH kako vidimo i sami ili ne vidimo i ne čujemo za njihove probleme. Postoji niz drugih problema mladih koje koje druge države koje su bile i preživjele tolike ratove imaju, a to su besplatni vrtići itd. Dakle, evo ovdje se bavimo o o Programu mladi na djelu i o cjeloživotnom učenju koje će kažem kako se otprilike, kako je i glasila jutrošnja izjava resornog resornog ministra, ministra Fuchsa, omogućiti evo da Hrvati vide Europu iako su je vidjeli i bez ovoga programa, iako naše mlade, pametne, obrazovane, inteligentne ljude opsjedaju već za vrijeme studiranja studiranja strani menadžeri prepoznajući njihovu pamet, a eto nažalost Hrvatska ne prepoznaje i koliko je samo na zavodima za zapošljavanje visokoobrazovanih to je evo izrečeno u prijašnjoj raspravi gospodina Dorića tako da ne bih o tome duljio, to su na desetine ili stotine tisuća. Kada bi ja znao da će i ovih 30 milijuna eura poboljšati to stanje, kada bih znao da će to popraviti onda bih zaista bio više nego zadovoljan. Iako će klub HDSSB-a podržati ovaj prijedlog jer mislimo da svako ulaganje u mlade će ipak donijeti nekakvu korist. Ako ništa bar proširivanje njihovih znanja i onoga što piše ovdje i što je netko rekao učenju solidarnosti, toleranciji, upoznavanju Europe i europskih tradicija itd. ovoga zakonskog prijedloga piše - osim nepravde kada se govori o plaćanju u kojemu je Hrvatska obvezana da u roku od 30 dana plati ove svoje pristojbe, osim te nepravde, a u reciprocitetu kada se govori o nekim drugim problemima onda EU ima i godinu dana i više za plaćanje, postoji i članak 2. u kojem piše ovako: "Ovaj memorandum o razumijevanju primjenjuje se u razdoblju trajanja programa, dakle do 2013. Međutim, ukoliko EU odluči produljiti trajanje bez bitnih promjena unutar programa ovaj memorandum se odgovarajući i automatski produžuje. Dakle, Europska unija zadržava pravo da produži ovo važenje memoranduma do jasno o trošku Republike Hrvatske. Navedeno u članku 2. ovoga Zakonskog prijedloga. Vrlo zanimljivo, što i dalje govori o našem pregovaračko dodvorničko mentalitetu prema Europi, ili pak o pristajanju na tutorstvo Europe nad Republikom Hrvatskom i nad razmišljanjima i mozgovima naših pregovarača i naše politike i naše države. Ja ne znam, to se na pijaci ne može tako loše pogoditi i dogovoriti za neke stvari kao što se to ovdje piše, i kao što je to zapravo ovim ugovorom i jasno i glasno rečeno. To ni kumica ne bi se tako dogovorila i pogodila s nekim s kim prodaje sir i kajmak. Izgleda da kod nas ovdje kada se govori o cjeloživotnom učenju i kada se govori da će Hrvatska možda rasteretiti svoje Zavode za zapošljavanje, čija je je stopa nezaposlenosti se popela na 20%, u Slavonskim županijama preko 30%, preko 35%, i dalje držimo rekorde u smislu dvostruko većem broju nezaposlenih negoli prosječno u Hrvatskoj. da neki dalje razmišljaju ovdje o onoj jednoj koja je davno izrečena da nije problem inteligencija, ni pamet ni ništa ima mozga po 2 marke kila. To je ono što boli većinu nas, to je ono što boli mlade, to je ono zbog čega, zbog takvog razmišljanja mladi i odlaze iz ove države, jer su podcijenjeni, jer nitko ne vodi, malo tko vodi brigu o njima. Sada da je ovo nekakvo ulaganje u mlade i da će neki od njih vjerojatno iskoristiti ovaj Zakonski prijedlog u smislu svoga cjeloživotnog učenja, napredovanja, razvijanja pa da će stvoriti i programe za u smislu Mladi na djelu Klub HDSSB-a će glasovati za ovaj Zakonski prijedlog ali jasno uz ove iznesene primjedbe. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Nevio Šetić. **Šetić, Nevio (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Želim ispraviti jedan navod gospodina zastupnika Grubišića, on kaže kada završe ove programe mladi će otići naći posao u zemlje To je potpuno netočno jer intencija je ovoga potpuno suprotna. Ako želite živjeti u jednoj zajednici i biti punopravni član oko pola milijarde europljana koji će živjeti, onda morate poznavati kulturu, načine, komunikaciju a u toj istoj Europskoj uniji biti će i naš proračun iz koga ćemo mi moći povlačiti sredstva, prema tome, moramo upravo upoznati, komunicirati, razvijati se i vidjeti da ni tamo nije to sve idealno a da možemo kući to primijeniti puno bolje. To upravo učvršćuje naš identitet na ovoj strani. Hvala vam Kolegice i kolege, riječ je o Zakonu koji zadire u strategijsku djelatnost svake zemlje, tj. u osposobljavanje mladih da bi tržište rada bilo što bolje opremljeno i da bi konkurentnost one sredine u kojem se to zbiva rasla. Riječ je o području u kojoj Hrvatskoj trpi izraziti deficit, u području obrazovanosti, gdje je kvalifikaciona struktura Hrvatskog stanovništva podosta nedovoljna i taj deficit bi trebalo nadoknađivati. On se može nadoknađivati tako da se od početka obrazovanja usmjeravaju učenici, učenici odgovarajuća područja, odgovarajuća zanimanja, ali moramo biti svjesni od početka obrazovanja pa do stjecanja visoke stručne spreme potraje od 16 do 17 godina. Postoji naime mnogo efikasniji, mnogo fleksibilniji, mnogo upotrebljiviji način opremanja tržišta rada radnom snagom i osposobljavanja ljudi za rad, a to je cjeloživotno učenje. Ovaj Zakon govori o cjeloživotnom učenju. To je najefikasniji način obrazovanja, on je najefikasniji način doobrazovanja, specijalizacijskog obrazovanja ili prekvalifikacije. Danas već u 40-godišnjem radnom vijeku u razvijenim industrijskim zemljama ljudi promijene preko 3 zanimanja, a za svako zanimanje se ne obrazuju od početka, nego se zapravo obrazuju onim što nazivaju cjeloživotnim učenjem. Taj način obrazovanja je najefikasniji vremenski jer se u najkraćem mogućem roku stječu nove kvalifikacije, on je najefikasniji ljudski jer je ljudima omogućeno da steknu nove kvalifikacije i specijalizacije u relativno kratkom roku, on je najefikasniji financijski jer zapravo cjelokupno obrazovanje ne traje niti 17 godina, niti recimo 5 godina koliko traje jedan ciklus visokog obrazovanja, nego traje znatno manje, on je najefikasniji tržišno jer omogućuje da se ljudi prekvalificiraju ili specijaliziraju za trenutačne potrebe tržišta rada. Cjeloživotno učenje je obavezno u gotovo svim područjima jer znanja s obzirom na napredak znanosti danas izrazito brzo zastarijevaju. Na cijelom nizu razvijenih sveučilišta, profesori pogotovo iz medicine, biologije, iz elektroničkih zanimanja kazuju svojim studentima kolegice i kolege ono što ćete na prvoj godini naučiti, kada dođete do dodiplomskog studija zasigurno će već zastarjeti. Danas je nemoguće koristiti nove tehnologije sa na primjer kemijskim obrazovanjem ili biologijskim obrazovanjem koje je završilo prije 20 godina bez stjecanja novih spoznaja, stoga je cjeloživotno učenje obaveza svake sredine koja vodi brigu o svojim ljudima ali jednako tako o tržištu i konkurentnosti. Cjeloživotno učenje nam omogućava stjecanje novih znanja i vještina koje možemo naučiti iz primjera zemalja koje imaju dobra iskustva. Skandinavske zemlje su među najkonkurentnijima na svijetu, po podacima koji su objavljeni 2007. godine u Skandinavskim zemljama 20 i nešto posto stanovništva svake godine prođe jedan kurs cjeloživotnog učenja, drugačije govoreći svaki zaposleni tokom 3,5 godine svog radnog vijeka prođe jednu kvalifikaciju ili dokvalifikaciju. Jednako tako je potrebno za nastavnički kadar koji mora biti kako se veli "up to date" zapravo na razini zadnjih spoznaja da bi mogao efikasno obrazovati učenike i učenice. Cjeloživotno učenje stoga bitno poboljšava ne samo zaposlenost nego i zaposlivost, jer ljude koji već imaju zanimanje osposobljavaju ih sa novim znanjima i novim vještinama. Da bismo bili u potpunosti efikasni moramo biti kompatibilni sa EU i o tome govori ovaj dokument. Moramo naime početi funkcionirati po onim pravilima po kojima funkcionara EU. Stoga je ja se nadam posljedica ovog zakona i ukidanje one besmislice koja je donesena one 2006. godine to je Zakon o obrazovanju odraslih premda smo mi iz Bruxellesa donijeli preporuku da napravimo zakon o cjeloživotnom učenju integriranom cjeloživotnom učenju "Integration lifelong learning" to je bio europski program, za koji je kolegice i kolege da vas upozorim bilo predviđeno 13 milijuna 400 tisuća eura za prvu fazu. Ništa nismo pokupili od toga. Turska je zajedno sudjelovala s nama u pregovorima, pokupila je preko 8 milijuna eura. Jel smo mi toliko nesposobniji od Turske? To će jednako tako značiti da agencija treba raditi svoj posao kao što to ... u Europi. Treba se osposobiti za akreditaciju programa cjeloživotnog učenja. Tj. da cijeli niz programa koji osposobljava ljude i daje novu kvalifikaciju bude akreditiran. To jednako tako znači da agencija treba podsticati razvoj mreže cjeloživotnog učenja. Da cjeloživotno učenje ne bude moguće samo u velikim gradovima. To jednako tako znači da treba modularno organizirati stjecanje različitih obrazovanje za stjecanje kvalifikacija. Inače do izlizanosti već upotrebljavam problem kada čovjek u svojoj mladosti odluči biti autolimar i onda tokom svog zanimanja ustanovi da ga puno više zanima autoelektrika. A proveo je tri godine u školovanju za autolimara. I onda veli, pa ne mogu se sada obrazovati za autoelektričara jer će mi tri godine. A slučajno sretne osobu iz Agencije za cjeloživotno učenje i ona mu kaže, ma ne, ma kakvi, pa za autolimara imaš 13 modula koje trebaš apsolvirati a za autoelektričara 14. 9 je zajedničko. Ti trebaš apsolvirati samo još 5 modula. I onda idem na cjeloživotno učenje i onda savladavam jedan po jedan i kada završim zadnji onda sam zapravo autoelektričar. I onda to čuje moja baka i veli, je sinek da si bil malo pametniji znaš onda bi odmah učio za autoelektričara i autolimara, i autolimara, pa bi sa 5 dodatnih modula stekao dva zanimanja, ne jedno. Dakle, obrazovanje mora biti i modularno organizirani, što neće biti nikakva hrvatska inovacija jer to postoji u svijetu, samo bi to trebalo preuzeti i implementirati kod nas. To postoji u Europi i to će biti i naša obaveza prilikom pristupanja Europi. U tom smislu mi ćemo podržati ovaj zakon. Ali kao što znate kolegice i kolege zastupnici, zakoni su samo prazni papiri. Puno je važnije osposobiti se za implementaciju zakona i to što prije da bismo pospješili boljitak u ovoj zemlji, ove zemlje, njezinu konkurentnost i njezinu tržišnu efikasnost. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Bianca Matković. Izvolite. **Matković, Bianca (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice Pa evo današnje vrijeme ekonomskih i socijalnih promjena i brze tranzicije društva u društvo znanje, te demokratske situacije prema kojoj populacija u Europi sve starija javljaju se izazovi za novim pristupom obrazovanja i učenja. I upravo zbog toga sve se više raspravlja o toj ideji cjeloživotnog učenja odnosno aktivnostima učenja tijekom školovanja, tijekom života, a s ciljem unapređivanja znanja, vještine, sposobnosti kako unutar osobne, tako unutar građanske, društvene perspektive. Po prvi puta ideja tog cjeloživotnog učenja spominje se još i u Platonovoj REpublici, a evo tijekom godina to sve više i više podrazumijeva stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, znanja, kvalifikacija od predškolske dobi pa do razdoblja nakon umirovljenja. Promicanje razvoja znanja i sposobnosti koje će omogućiti građanima prilagodbu društvu znanja i aktivno sudjelovanje u svim sferama društvenog i gospodarskog života, te na taj način utjecanje svakog pojedinca na svoju vlastitu budućnost. Ovo pred nama danas je jedan od zakona koji predstavlja usklađivanje našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, a u pregovaračkom stajalištu za poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura koje je još davne 2006. privremeno zatvoreno iskazana je spremnost Hrvatske za punopravno pristupanje programima zajednice tj. EU, Programu za cjeloživotno učenje i Programu mladi na djelu. Memorandum je potpisan 7. prosinca 2010. godine, a budući da se radi o međunarodnom ugovoru koji financijski obvezuje i RH potrebno je donošenje zakona. Punopravnim sudjelovanjem Hrvatske u akcijskom programu i u području cjeloživotnog učenja, omogućava se javljanje pojedinca i institucija u Hrvatskoj na natječaj koji raspisuje Agencija za mobilnost i programe EU i Europska komisija, a sukladno tome provedba projekata u okviru predmetnih programa u HRvatskoj. Ovaj program kao najveći program EU u području obrazovanja obuhvaća 4 programa za osnovno-opće i srednje obrazovanje, za strukovno obrazovanje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, te Transverzalni program koji pokriva cijelo horizontalno obrazovanje. Cilj je doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, jačom društvenom kohezijom te povećati broj kvalitetnih radnih mjesta za građane. Ovdje kada govorimo o EU o razvoju Europe, naravno ovdje mislim i na HRvatsku kao buduću članicu EU. Program ovaj javnom i privatnom sektoru omogućuje sudjelovanje u aktivnostima mladih ljudi, aktivnostima i mobilnosti studenata, učenika, zaposlenih i nezaposlenih te aktivnostima partnerstva, znači radovi na zajedničkim projektima, zajedno sa partnerima iz EU ili država EFTA-e. Ovaj program mladim ljudima te svim ostalima uključenim u rad s mladima otvara brojne mogućnosti za mobilnost i neformalno učenje, neovisno o njihovom obrazovanju ili društvenoj ili kulturnoj pripadnosti. Pružajući financijsku potporu Programi mladi na djelu omogućit će se provedba projekata poput razmjene mladih, volonterske službe, edukacije, umrežavanje u područje rada s mladima, te razvijanje novih partnerstva u EU. Sredstva su osigurana znači u okviru pozicija Ministarstva znanosti, Ministarstva branitelja kao iz predpristupnog Fonda IPA. Nacionalni doprinos Programa mladi na djelu iznosi 1,8 milijuna čega je pola milijuna iz Programa IPA prva komponente. Kolega Marić je prije nekih desetak dana ovdje u SAboru u jednoj svojoj raspravi rekao da moć izlazi iz funkcija, ali da prava istinska moć proizlazi iz znanja. Ja se apsolutno slažem s njim, ali uz to dodajem da znanje koje stječemo kao djeca ili kao mladi ljudi neće dugo trajati, treba ga nadograđivati, a aktivan nastavak učenja važan je oblik primjene cjeloživotnog učenja. Motivacija i raznolikost i mogućnost obrazovanja osnovni su uvjet za uspješno cjeloživotno učenje, stoga je ovaj memorandum jedan od kvalitetnih koraka u tom smjeru i u potpunosti ga podupirem jer uistinu vjerujem i u onu staru bolivijsku poslovicu da je nepotpuno znanje opasnije od neznanja. Hvala. (HDZ)** Hvala lijepa, cijenjeni gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja 2007.-2013. godina. Na temelju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice još iz 2004. godine stvorene su pretpostavke za prijedlog zakona o potvrđivanju ovog memoranduma. Memorandum omogućuje ravnopravan status institucija iz Republike Hrvatske sa svim institucijama iz zemalja članica Europske unije. Kroz Program Mladi na djelu i Akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja 2007.-2013. omogućit će se institucijama iz Republike Hrvatske da u suradnji s partnerskim institucijama iz zemalja članica Europske unije vrše prilagodbu hrvatskog obrazovnog sustava kako bi postao sastavnica Europskog sustava cjeloživotnog učenja. Za ostvarenje programa potrebno je angažirati pojedince i institucije koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje i pronaći barem jednog partnera iz jedne od država članica Europske unije. Time bi stvorili mogućnost dobivanja financijske pomoći Europske unije za projekte i aktivnosti. Posebno podržavam i smatram da je potrebno izuzetno kvalitetno provoditi koordinirano upravljanje provedbom programskim aktivnostima na nacionalnoj razini, ali i na nižim razinama, lokalnim i regionalnim. U tom procesu potrebno je pripremiti institucije i provoditi kontinuiranu edukaciju u cilju ostvarenja memoranduma. Kontrolu i mjere u cijelosti podržavamo, a predlažem da se utvrde rokovi, vremenski okviri za izvješća. Podržavam ovaj zakon o potvrđivanju memoranduma. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, je govorio o problemu kojeg smo svi svjesni. Naime, čini mi se da nije dovoljno samo prihvatiti ovaj memorandum nego i u duhu onoga što je kolega Flego govorio, promijeniti mentalni sklop svih nas u pristupu onome što bismo mogli nazvati cjeloživotno učenje, a to znači prije svega da ljudi u Hrvatskoj moraju shvatiti da obrazovanje koje steknu nije jednom zauvijek dano. Ali mi moramo omogućiti da što lakše mogu doći do novih znanja i da na onaj način, kao što je istakao kolega Flego, uz minimalne prepreke možete mijenjati ili nadopunjavati stečena znanja pa tako se naviknuti i na to da u tijeku svog radnog vijeka mijenjate poslove kojim se bavite. Čini mi se da jedna od velikih prepreka kod nas, to bi nazvao taj mentalni sklop koji kaže kad sam se obrazovao za nešto moram se baviti cijeli život baš upravo tim, iako svakodnevno iskustva naših starih govore da su se oni itekako cijeli život obrazovali, ako misle na one koji su radili od poljoprivrede do ribarstva, do bilo čega drugoga, oni su na jednoj instinktivnoj i svakodnevnoj životnoj razini itekako primjenjivali ono što mi sada pokušavamo pretočiti ponekad i u visokoumne ili suhoparne paragrafe. Šimo (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Jurjević, ako ste zamijetili u mom izlaganju da sam rekao za ostvarenje programa potrebno je angažirati pojedince i institucije koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje i pronaći partnera u zemljama Europske unije. A ovo se s vama apsolutno slažem i ja znam u svojim obraćanjima kod mene na Strojarskom fakultetu na Veleučilištu kada svečano primaju diplome za svoj mukotrpni rad izreći za taj komad papira da je proliveno puno znoja, puno ispijeno kave, ali da je to tek početak, da se kroz cijeli život treba educirati, doškolovati, usavršavati. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Goran Heffer, izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena gospođo državna tajnice, kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Kao član Akademske zajednice logično je da podržavam svaki oblik mobilnosti mladih, prije svega mladih u procesu visokog obrazovanja i mladih znanstvenika. Dakle, pred nama je zakon koji se odnosi na potpisivanje memoranduma koji je vezan na dva programa, jedan je program mobilnost mladih, jedan program je dakle onaj drugi vezan uz cjeloživotno učenje. Ovim potpisivanjem bi dakle trebalo biti omogućeno Hrvatskoj da punopravno sudjeluje u svim aktivnostima koje ovi programi nude i na posredan način dakle inkorporiranje hrvatskog obrazovnog sustava u jedan zajednički obrazovni sustav Europske unije. Ovi programi su među najvažnijima, ako ne i najvažniji programi Europske unije u području obrazovanja koji su se evo našli pred Hrvatskom, pred Hrvatskom, prije svega stoga što omogućuju mladim ljudima iz Hrvatske da se ravnopravno uključe u područje mobilnosti koja u Europi vlada u području obrazovanja. Da je to jedno jako bitno pitanje pokazuje čitav niz dokumenata Europske unije koja još od ugovora o funkcioniranju Europske unije definira posebno područje djelovanja zajednice u obrazovanju, strukovnoj izobrazbi, odnosno u postupanju s mladim ljudima. Utvrđeno je dakle još u tome ugovoru čitav niz aktivnosti koje trebaju unaprijediti obrazovanje u svim državama članicama Europske unije od kojih su upravo poticanje mladih studenata i nastavnika u razmjeni, odnosno u suradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama. Zatim poticanje razmjene psihološko socijalnih djelatnika, poticanje razmjene mladih ljudi općenito itd. Poznato je da je Lisabonskom strategijom iz 2000. godine definirano niz ciljeva među kojima je najvažniji onaj koji kaže da bi Europska unija trebala postati najdinamičnije i najkonkurentnije gospodarstvo i to temeljeno na znanju. Dakle, prepoznati su prioriteti onoga što je način da se ostvari tako jedan visoki cilj. Naravno neke stvari ne idu i nisu ni tu išle kako treba, tako da je u svrhu postizanja tih ciljeva donešena još jedna nova Strategija Europa 2020. prema kojoj su se potaknule određene modernizacije u sustavima obrazovanja, visokog obrazovanja, znanosti i svega ostaloga što se oslanja na ovo područje u cijeloj Europskoj uniji. Interesantno je za istaknuti, u toj strategiji se posebno ističu ciljevi o smanjivanju broja učenika koji prerano napuštaju osnovnu i srednju školu i dovođenje na razinu nekih 10% što je u odnosu recimo na Hrvatsku vrlo visok cilj. Jednako tako definiran je cilj da se broj visoko obrazovanih mladih ljudi podigne na 40% što je izuzetno visok cilj za Hrvatsku, u ovom trenutku teško i zamisliv. Dakle, zakone koji su pred nama odnose se upravo na ovo područje. Ja u svakom slučaju potičem mobilnost mladih kao jednu od ključnih stvari u obrazovanju mladih ljudi ali i općenito u njihovom razvoju naprosto stoga što se mobilnošću i razmjenom znanja osigurava bitno viša razina kvalitete, bitno viša razina dinamičnosti i kreativnosti mladih ljudi i na taj način se se cijeli njihov, dakle razvoj podiže na jedan puno viši nivo, odnosno višu razinu s konačnim ciljem da dobijemo jednog kvalitetnog i stručno osposobljenog mladog čovjeka koji će u Republici Hrvatskoj svom svojom kreativnošću, svim svojim djelovanjem, znanjem i poznavanjem uvjeta u kojima rade ostale institucije, ostali gospodarski subjekti iz cjelokupnog gospodarstva Europske unije to isto osiguravati, ostvarivati u Hrvatskoj. Jučer je bila jedna emisija na "Dobro jutro Hrvatska" gdje je bilo riječi o međunarodnoj razmjeni studenata. Činjenica je da u Hrvatskoj taj dio još jako slabo funkcionira. Činjenica je isto tako da još slabije funkcionira razmjena u onom smjeru, dakle u dolasku stranih studenata u Hrvatsku. Čak je tamo izrečeno da se to mjeri u promilima. stoga je mobilnost mladih vrlo bitna ka Europskoj uniji, ka centrima u Europskoj uniji, u državama Europske unije ali isto tako i mobilnost stranih studenata i ostalih mladih ljudi ka Hrvatskoj. Mobilnost mladih je vrlo važna zato što je to naprosto jedan najbrži, najefikasniji, rekao bih najizravniji način prilagodbe Hrvatske Europskoj uniji. Jer na kraju krajeva budućnost Hrvatske je upravo u mladim ljudima i oni su upravo u godinama kada najlakše prihvaćaju ono što je da tako kažemo bolje ili što je modernije, ne mora biti u svakom slučaju bolje. Ali najbrže preskaču one barijere koje se tiču jezika, koje se tiču uspostavljanja onih osnovnih komunikacijskih oblika itd. Danas u doba interneta, Facebooka, Twitter i ostalih društvenih mreža mladi komuniciraju sa cijelim svijetom. Ako govorimo o mobilnosti učenika i studenata, onda to konkretno znači da se jednom mobilnošću osiguravaju pristupi svim literaturnim i drugim izvorima podataka koji ne moraju biti u cijelosti objavljeni u određenim publikacijama. Imate masu podataka koji su čisto što bi mi rekli zavodski koji su nigdje neobjavljeni ali su vrlo interesantni za određena istraživanja. Mladi ljudi imaju prilike time da slušaju vodeće svjetske predavače, znanstvenike. I mnogi od njih čak koji su kandidirani ili su dobili Nobelove nagrade za određena dostignuća što u nekim drugim uvjetima neće imati mogućnosti. Ono što mene posebno potiče za podržavanje bilo koje mobilnosti mladih ljudi jeste mobilnost članova akademske zajednice, dakle prije svega mladih znanstvenika. Upravo na taj način će se omogućiti, dakle upoznavanje tih mladih ljudi sa jednim novim sustavom, sa novim sustavom visokog obrazovanja, sa novim sustavom znanstvenog istraživanja, cjelokupne organizacije znanosti itd. Osigurava se jedno uspostavljanje kontakata sa znanstvenicima sa kojima možda ovdje u Hrvatskoj ne mogu niti susresti se kamoli s njima surađivati. Osigurava se ulazak u nekakva zajednička istraživanja. Osigurava se zajednički međunarodni projekt itd. Naprosto danas je nezamislivo da vi imate znanstvenika, da mu otvorite životopis pa da nemate podatak o tome da je negdje u nekom svom vremenu razvoja bio na studijskom boravku na nekom od poznatih i priznatih sveučilišta u području u kome se bavi svojim znanstvenim radom. I to je ono što će u svakom slučaju vjerujem ovakvim jednim programom biti omogućeno. Ja bih rekao da u Hrvatskoj u dobrom dijelu još uvijek ne funkcionira ovaj dio međunarodne razmjene iz tog razloga s jedne strane što sustavno neke stvari nisu postavljene kako treba. S druge strane što je popularizacija takve jedne razmjene vrlo slaba. Neću govoriti puno o popularizaciji na jednom širokom polju, dakle na državnoj razini. Ali reći ću da je na žalost još uvijek i na pojedinim fakultetima i visokim učilištima postoji pojava da nastavnici, dakle predavači, profesori nedovoljno naglašavaju bitnost međunarodne razmjene studenata. Neću reći da imamo još i profesora koji i sami nisu bili nigdje preko granice da bi nešto od toga vidjeli ili da ne kažem ono do krajnosti. Neki nisu niti otišli na simpozij međunarodni preko granice. Iz nekakvog osobnog iskustva budući sam tri puta bio na studijskim boravcima čak i prije ovih nekih programa. Znam da postoje razni modeli, razni načini ali osvrnuvši se na ovo izlaganje prof. Dorića mislim da izjave ovoga tipa da mi obrazujemo ljude za međunarodno tržište rada mogu biti protumačene na razne načine. Treba biti oprezan s takvim izjavama. obrazovati čovjeka da u Hrvatskoj radi svoj posao, i da međunarodno tržište bude na taj način uspostavljeno da je Hrvatska dio tog međunarodnog tržišta. Dakle mi moramo ljude obrazovati za rad u Hrvatskoj, za razvoj Hrvatske, pa će onda i Hrvatska biti dio Europske unije u punom onom značenju u kome treba biti, a ne samo formalno. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10 i 35 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HDSSB-a, 5-minutna rasprava, gospodin zastupnik Dinko Burić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Ja uistinu moram podvući ono što je u svojoj raspravi rekao gospodin Grubišić. Mi u klubu HDSSB-a podupiremo ovaj zakon, ovaj prijedlog sporazuma, međutim ponovo ističemo problem u Hrvatskoj nije samo problem visokoobrazovanih nezaposlenih, nego kompletno nezaposlenost mladih ljudi. Mi danas imamo više od 335 tisuća nezaposlenih, od kojih je najveći dio upravo mladih u dobi između 25 i 34 godine. Gotovo trećina nezaposlenih su dakle mladi ljudi, a mi ovdje govorimo o tome da ćemo uložiti 30 milijuna eura u iduće 3 godine. Da, uložit ćemo i to treba činiti, međutim vraćamo se na ono što je gospodin Grubišić uvodno i rekao, taj novac ćemo uložiti za obrazovanje ljudi, njihovu prekvalifikaciju, ali gdje će oni u Hrvatskoj raditi, kad u Hrvatskoj nema posla? Mi smo na predsjedništvu Sabora prošli tjedan donijeli odluku da nećemo se etiketirati imenima, da neće biti uvreda, da neće biti ničega, pa ću se ja toga i držati. Pa ću onda u tom smislu reći da je hrvatska država danas uistinu zemlja znanja. Mladi s faksa ne idu na biro, već idu pravo na posa. Oni mladi kojima se ne radi, dođu malo na relaksirajuće prosvjede na Markov trg, gdje ih onda ovdje razdragano dočekaju i u zagrljaj primaju evo ljubazni i nasmiješeni specijalci, nudeći im umjesto pendreka čaj, kuhane kobasice i kolačiće. Današnja rasprava o mladima na djelu i cjeloživotnom učenju znači da naši mladi ne moraju strahovati za posao, znat će što će cijeli život raditi. Mladi će biti u akciji potrage za poslom, a dok ga ne nađu cijeli život će učiti pa završavati dva, tri ili više fakulteta, pa kad u toj akciji ostare i prestanu biti mladi, možda im se posreći dobiti i posao iz snova i primijeniti sva stečena znanja sa dva, tri fakulteta na čuvanju ovaca, glumljenju samaraša, popisivanju stanovništva svakih 10 godina i Mlade u akciji vidjeli ste jučer, kako stvari idu u akciju će i umirovljenici i nezaposleni, i gladni i branitelji, a bojim se ako oni krenu u akciju vladajuće bi mogli na cjeloživotno učenje u čitaonice remetinečke kaznionice. I na kraju, ipak ima nečeg lijepog, vijesti sa europskog kongresa transplantologa dokazuju uspjeh hrvatskih medicinara, pa su tako evo britanski transplantolozi pohvalili se time da su jednom pacijentu presadili kralježnicu i da je on za 7 dana tako dobro se oporavio i u rekordnom roku našao se na ulici i traži posao. Njemački liječnici su se pohvalili da su evo presadili jedno srce na dva čovjeka, i oni su u rekordnom roku za tri dana tako se dobro oporavili i već su na ulici i traže posao. A pobjedu su odnijeli hrvatski transplantolozi koji su rekli vi ste ništa, mi smo u hrvatskoj državi na čelo države doveli jednu ženu i dva muškarca, i oni su u rekordnom roku doveli pola stanovništva na ulicu koji traži posao. Hvala Hvala. Završni osvrt, državna tajnica Ivana Mrkonjić. Izvolite. **Mrkonjić, Ivana** Hvala gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, evo samo kratki osvrt na vaše komentare, odnosno odgovore na vaše upite. Najprije ovako, stav je Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da je pristupanje ova dva programa, znači cjeloživotnom programu, integriranom programu cjeloživotnog učenja programu mladi na djelu od izuzetne važnosti za mlade u Republici Hrvatskoj, jer im omoguće da stjecanjem novih vještina i novih znanja u perspektivi skorog ulaska Hrvatske u Europsku uniju budu potpuno konkurentni na zajedničkom, znači europskom tržištu. I to je smisao onog što je danas ministar Radovan Fuchs izjavio na radiju. Nadalje, gospodine Grubišiću, moram vam ipak odgovoriti na vašu primjedbu o tome kako smo mi pregovarali u Bruxellesu, i o tome da smo se ulizivački pokorili zahtjevima Europske unije. Ja vam na žalost moram, odnosno na sreću moram reći da je ovaj memorandum koji smo potpisali jedan od tipskih memoranduma, a članak 2. koji ste vi samo u dijelu citirali naprosto dodatno zapravo i podcrtava da se radi o jednom partnerskom odnosu, jer ako slučajno Europska unija odluči produžiti iz bilo kojih razloga ovaj program, memorandum i dalje automatizmom ostaje na snazi, da se ne bi birokracija naprosto nagomilala, a zemlja članica kao što to piše u drugom dijelu ovog stavka ima pravo ga otkazati u roku od mjesec dana. Prema tome to je naprosto jedan tipski. ne čuje./… Dobro. Uglavnom, to je jedan najnormalniji partnerski i tipski odnos bez ikakvog ulizivanja. I na kraju ću se osvrnuti samo o tome kako je tekao tijek formiranja Agencije za mobilnost i EU programe, odnosno kako teku natječaji koje ona provodi. istina je da je Hrvatskoj nakon zaključenja pregovora u poglavlju 26. bilo potrebno jedno određeno vrijeme da se agencija uspostavi, ali to nije bilo zato što je Hrvatska bila nesposobna da to provede u kraćem roku, nego zato što je Europska unija poučena iskustvom iz zadnjeg vala proširenja postavila dodatne zahtjeve na upravo ovakve agencije koje centralizirano provode programe, odnosno gdje Unija direktno iz Bruxellesa u ovom konkretnom slučaju u Zagreb dostavlja novac. Unija je propisala određeni postupak, taj postupak je trajao dvije godine, agencija je vrlo uspješno završila taj postupak, a da je to tako vam govori i činjenica da je od onih sredstava od 3 i pol milijuna eura koje sam spomenula na početku. Zasada 96% sredstava je iskorišteno, a da agencija svakodnevno prima 3 puta više prijava nego što može financirati. I u konačnici samo da vam pojasnim kako ide tijek prijave projekata. Dakle, Hrvatska kad je pristupila programu budući da nije članica EU nije zadužena za to da definira teme ili kao što je gospodin Dorić rekao strateške prioritete. Teme ovih projekata definiraju se u Bruxellesu. Ono za što je Hrvatska zadužena je da provede te projekte, odnosno da agencija provede natječaj, da što bolje pripremi i objasni ljudima o kakvom se tipu natječaja radi, znači potencijalnim korisnicima i to je čini mi se u ovom trenutku jedna od naših najboljih agencija koja se bavi ovim poslom. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Već predzadnjom rečenicom koju je izrekla gospođa državna tajnica da će teme i prioriteti biti određeni u Bruxellesu govore da sam ja bio u pravu u onom prvom dijelu. A da ste vi, vi ste rekli da Hrvatska ima pravo raskinuti. Što znači da ako EU traži produženje to znači da nije ispunila ono zbog čega danas raspravljamo. To je pravi stav.